Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Prijedlog Zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć, prvo čitanje, P.Z.E. br. 738 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, pravosuđe i europske integracije. Državna tajnica Ministarstva pravosuđa Snježana Bagić. Izvolite!

Donošenje ovog zakona proizlazi iz potrebe dosljedne provedbe ustavnih odredbi o jednakoj dostupnosti sudbenih i drugih tijela za sve građane, jednakost svih pred zakonom te zabrani diskriminacije građana s obzirom na njihove materijalne, socijalne prilike. Da bismo ostvarili u potpunosti načela moramo ostvarivati jednako pravo na pristup sudu, na pošteno suđenje i građanima slabih imovinskih prilika. Istine radi treba reći da Hrvatska ni do sada nije bila zemlja kojoj doduše u graničnom opsegu, na …/Govornik se ne razumije./… razini to pravo nije bilo omogućeno. Ono je bilo omogućeno i propisano nekoliko, u nekoliko zakona kao što su Zakon o parničnom postupku kada se stranka može u cijelosti ili djelomično osloboditi plaćanja troškova postupka i može se postaviti punomoćnik u građanskim postupcima kada si nije u mogućnosti sam angažirati odvjetnika, a sud to procijeni potrebnim. Zatim Zakon o kaznenom postupku kada je riječ o imenovanju branitelja po službenoj dužnosti u kaznenim postupcima te prema Zakonu o odvjetništvu kada se pravna pomoć pruža u okviru Hrvatske odvjetničke komore socijalno ugroženim građanima, osobama koje primaju uzdržavanje i odnosno osobama prema obuhvaćenim Zakonom o pravima hrvatskih Sada što se čini ovim zakonom to je da se sustav pravne pomoći uređuje na cjelovit način dakle jednim zakonom se propisuje …/Govornik se ne razumije./… postojeće sve ono što se smatra da treba obuhvatiti jednim zakonom koji pledira na to da omoguće ostvarivanje prava na pravnu pomoć građanima koji prema svojim socijalnim prilikama to ne mogu ostvariti. Ostvarivanje prava na pravnu pomoć dio je i ovaj zakon je dio pravne stečevine Europske unije. Dakle donošenje njegovo jeste i obaveza usklađivanja Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije osobito sa direktivom iz 2003. godine, Haškom konvencijom o građanskom postupku iz …/Govornik se ne razumije./… godine te Konvencijom o članovima međunarodnog pristupa sudovima iz '88. godine kojih je Republika Hrvatska stranka. Napominjem samo da ovaj zakon jest bio i dio screeninga Republike Hrvatske gdje je kao jedan od zahtjeva iz ovih razloga pretpostavljeno da je Republika Hrvatska u određenom periodu riješila na cjelovit način pitanja osiguravanja prava na pravnu pomoć. Stoga ovaj zakon jest bio u skladu sa zaključkom Vlade i u skladu s …/Govornik se ne razumije./… Republike Hrvatske na mišljenje europskim stručnjacima kako bi se utvrdila njegova usklađenost sa acquisem naravno polazeći s druge strane i o tome kako jedna država prema svojim potrebama i socijalno situaciji može osigurati pravnu pomoć građanima. Dakle ovim zakonom se kako bi se uredila ova pitanja propisuju vrste postupaka za koje se može odobriti pravna pomoć. Napominjem da se ta pravna pomoć može odnositi, odnosi kako na postupke pred upravnim tijelima tako i na sudske postupke. Ti upravni postupci su građanska stanja, statusna pitanja kao što je pitanje braka, razvrgavanja braka i slično, zatim državljanstva, radne dozvole, prebivalište, boravište. Radno pravna pitanja koja proizlaze iz statusa branitelja, povratak imovine prognanika, izbjeglica i povratnika te upravne sudske postupke koji iz toga mogu proisteći. Isto tako odnosi se na određene sudske postupke naravno radno pravne postupke, obiteljsko pravne postupke ali se neće odnositi na osobe za postupke izdržavanja ako postupak pokreće osoba koja neredovito plaća uzdržavanje, zatim imovinsko pravne postupke, ali ne na postupke kada osoba, samo kada se radi o stambenom prostoru ili drugoj imovini nužno za stanovanje korisnika i njegove obitelji. obitelji. Zatim na kaznene postupke ali one koji se odnose na zaštitu žrtava kažnjivih djela. Zatim ovim se zakonom propisuju i oblici pravne pomoći. To su pružanje općih pravnih informacija, pravnih savjeta i za pismena i za zastupanje. Pružatelji pravne pomoći to su prema zakonu odvjetnici, udruge te pravne klinike i korisnici pravne pomoći. To mogu biti prema zakonu fizičke osobe, neovisno da li su to domaći, strani državljani ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete i ako dakako ispunjavaju ove imovinske kriterije koji su ovim zakonom propisuju. S obzirom na to da je ovaj zakon kako sam već unaprijed, već prije rekla zakon …/Govornik se ne razumije./… usklađivanje neke obaveze Republika Hrvatska ne mora ispunjavati odnosno neka prava ne mora osiguravati, npr. stranim državljanima koji nemaju u ovom trenutku prebivalište, boravište u Republici Hrvatskoj i te će odredbe kojima se ovim zakonom jamče ta prava biti primjenjivana i stupiti na snagu tek kad Republika Hrvatska postane zemlja članica Europske unije. Isto tako s obzirom da treba pripremiti sustav za izdavanje uputnica, educirati, zaposliti, educirati službenike nabaviti opremu predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu s 1. siječnjem 2008. godine. Uvažene dame i gospodo zastupnici toliko ukratko i u bitno o ovom važnom prijedlogu zakona. Premda je ovaj zakon, zakon EU dakle usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije Vlada Republike Hrvatske kao predlagatelj polazeći od doista važnosti ovoga zakona smatrala je da ovaj zakon treba proći redovitu proceduru, zato ga je uputila ovom Visokom domu u čitanje kao prijedlog zakona dakle

Zaključujem temu.